Tere hommikust! Oleme Riigikogu täiskogu V istungjärgu 18. töönädala neljapäevase istungi alguses. Pole ammu näinud. Enne istungiga edasiminemist on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun! Eelnõud ja arupärimised. Heljo Pikhof, jah! Tere hommikust kõigile! Austatud juhataja! Head ametikaaslased! Annan sotsiaaldemokraatide nimel üle koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis kaotab kõikjal Eestis ära lasteaia kohatasu. Eelnõu järgi kompenseerib riik omavalitsustele saamata jäänud tulu. Meie ettepaneku elluviimine aitab kaasa sellele, et ühelgi lapsel ei jääks majanduslikel põhjustel lasteaias käimata. Lapsevanemate vabastamine kohatasu tasumisest tagab laste võrdsema ligipääsu alusharidusele, mis ühtlasi vähendab hariduslikku kihistumist. Sotsiaaldemokraadid on samasisulise eelnõu toonud Riigikogu ette ka varem, aga sel korral on põhjust olla palju lootusrikkam, sest ka valitsusvastutust kandev Reformierakond on seda mõtet igati toetanud.Võib-olla Võib-olla veel lühidalt ütlen, et omavalitsused võivad praegu küsida lasteaia kohatasu eest kuni 20% alampalgast ja enamik omavalitsusi ongi sidunud selle summa kindla miinimumpalga protsendiga. Lasteaia kohatasu kaotamise poolt räägib ka asjaolu, et üle Eesti küsitakse lapsevanematelt väga erinevaid summasid. Kui mitmes omavalitsuses jääb lasteaia kohatasu alla 20 euro, siis näiteks Tallinnas ja lähivaldades küsitakse lasteaias käimise eest 70 eurot ja Tartus tuleb välja käia 81 eurot.

Ega siis täna pole mingi erand. Ma kinnitan seda traditsiooni täiel jõul ja tahangi meie kõikide ja ühiskonna hüvanguks üle anda eelnõu, millega on ette nähtud erakonnaseaduse muutmine ühe paragrahvi osas. Meie, konservatiivide mõte on liikuda edasi progressiivselt ja väljuda sellest rudimendist, kus me praegu asume. Teatavasti on ju Eesti ja Läti ainukesed riigid Euroopa Liidus, kus on võõrrahva osakaal üle 30%. 30%. See eelnõu ei puuduta seda, aga ta on selles mõttes seotud, et Eesti ja Läti on Euroopa Liidus ainsad riigid, kus inimeste poliitilised vaated on avalikult välja pandud.

Olen vastu võtnud kaks eelnõu. Juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt meie kodu‑ ja töökorra seadusele. Nüüd teeme kohaloleku kontrolli. Palun!

tulemus! Kohalolijaks registreerus 75 Riigikogu saadikut. Läheme tänase päevakorra juurde. Meil jäi eelmisel istungil pooleli Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 292 teine lugemine. Me oleme muudatusettepanekute menetlemise juures.

Jõudsime sinnamaani, et nüüd tuleb panna hääletusele muudatusettepanek nr 4. Neljanda muudatusettepaneku on esitanud keskkonnakomisjon ja keskkonnakomisjon on seda ise täielikult arvestanud. Liigume edasi. Muudatusettepanek nr 5. Nii. Ka selle esitaja on keskkonnakomisjon ja ka seda on keskkonnakomisjon arvestanud. Muudatusettepanek nr 6, esitaja keskkonnakomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 7, selle on esitanud keskkonnakomisjon ja

Selline seis, et seda muudatusettepanekut toetab 54 saadikut, vastu on 7 ja erapooletuid on 1. Muudatusettepanek leidis heakskiidu. Jõuame muudatusettepaneku nr 8 juurde. Selle esitaja on keskkonnakomisjon ja komisjon on arvestanud seda täielikult. Kalvi Kõva, palun!

Ettepanekut toetas 51 saadikut, vastu on 7 ja erapooletuid on 1. Ettepanek leidis heakskiitu. Jõuame üheksanda muudatusettepaneku juurde, selle esitaja on keskkonnakomisjon, keskkonnakomisjon ise on seda ka täielikult muudatusettepanek, ka selle esitaja on keskkonnakomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud seda täielikult. Viimane, 11. muudatusettepanek, esitajaks keskkonnakomisjon ja keskkonnakomisjon on seda täielikult arvestanud. Muudatusettepanekud on läbi vaadatud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, aga Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon on teinud ettepaneku eelnõu 292 teine lugemine katkestada. Seda me peame nüüd hääletama.

Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 292 teine lugemine lõpetada, aga EKRE fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon on palunud selle katkestada. Panen hääletusele kahe fraktsiooni ettepaneku eelnõu 292 teine lugemine katkestada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Katkestamise ettepanekut toetas 11 saadikut, vastu on 57, erapooletuid ei ole. Katkestamise ettepanek toetust ei leidnud, lugemine on lõpetatud. On see nüüd unes või ilmsi, aga me oleme vähem kui veerand tunniga jõudnud teise päevakorrapunktini, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu 377 teine lugemine. Kutsun kõnetooli maaelukomisjoni esimehe Tarmo Tamme. Aitäh, väga austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Tere hommikust teile kõigile! Ma teen väljavõtte Riigikogu maaelukomisjoni istungi protokollist nr 109. Istung toimus teisipäeval, 1. juunil

sama osakonna põllumajandus‑ ja toidusektori arengu büroo juhataja Janeli Tikk ning õigusosakonna juhataja asetäitja Ingrid Raidme. Arutasime teist päevakorrapunkti, milleks oli Vabariigi Valitsuse algatatud põllumajandustoote ja toidu tarnealas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu 377 arutelu teisele lugemisele saatmiseks.Mina

Ma andsin muudatusettepaneku tutvustamiseks sõna Maaeluministeeriumi esindajatele. Ingrid Raidme märkis, et muudatusettepanek puudutab eelnõu rakendussätet.

Nimetatud kuupäev on möödas, mistõttu tuleb sätte sõnastust muuta selliselt, et kõik enne käesoleva seaduse jõustumist sõlmitud põllumajandustoodete ja toidu müügilepingud viiakse selle seadusega kooskõlla 12 kuu jooksul Riigi Teatajas avaldamise kuupäevast arvates. Ettevõtjad saavad ise 12 kuu jooksul valida sobiva aja, millal nad viivad oma lepingu kooskõlla seadusega. Vaadati läbi muudatusettepanek muuta eelnõu § 16 lõike 1 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: "Enne käesoleva seaduse jõustumist sõlmitud põllumajandustoote ja toidu müügileping viiakse käesoleva seadusega kooskõlla

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Kaupmeeste Liit. Ma andsin sõna Maaeluministeeriumi esindajatele. Marko Gorban märkis, et eelmise nädala lõpus saatsid oma arvamuse lisaks eelnimetatud organisatsioonidele ka Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Ta märkis, et laekunud ettepanekud võib jagada kolme gruppi. Üks osa ettepanekutest puudutab seaduse reguleerimisala ehk ostja ja müüja vahel ostja ja müüja vahel tekkinud vahemikke. Selles küsimuses on lähtutud põllumajandussektori ja toidutööstuse esindusorganisatsioonide ettepanekutest, kes on olnud seisukohal, et ebaaus kaubandustava on ebaaus, sõltumata sellest, kui suur või väike on müüja või ostja. Teine osa ettepanekutest on seotud ebaausate kaubandustavade loeteluga. Ettepanekud puudutavad tavamaksete tähtaegasid ja maksetähtaegade sanktsioone. Marko Gorban selgitas, et direktiiv eristab maksetähtaegade osas kiiresti riknevaid põllumajandustooteid ja toitu. Maaeluministeerium loobus sellisest lähenemisest, sest kiiresti riknevate põllumajandustoodete ja toidu eristamine võib olla keeruline ning toob kaasa lisakoormuse nii lepingulistes suhetes olevatele osapooltele kui ka järelevalveasutustele. Eelnõuga kehtestatakse kõigi põllumajandustoodete ja toidu puhul 30‑päevane maksetähtaeg. Ministeerium on seisukohal, et võlaõigusseaduses on piisavalt sanktsioonide rakendamise aluseid. Vajadusel saab selle teema juurde tagasi tulla. Kolmas grupp ettepanekutest puudutab ebaausate kaubandustavade loetelu ja selle täpsustamist. Maaeluministeerium on seisukohal, et loetelu katab praktikat. loetelu katab praktikat. Lisaks on võimalik aluseks võtta võlaõigusseadus, mis reguleerib lepingulisi suhteid. Hetkel ei ole põhjust minna direktiivist kaugemale. Ma küsisin, kas 30‑päevane maksetähtaeg kehtib ka Lätis ja Leedus. Marko Gorban vastas, et ei oska vastata Läti ja Leedu kohta, kuid Soome ja Rootsi on loobunud kiiresti riknevate põllumajandustoodete ja toidu eristamisest. Ministeeriumi esindajad lisasid, et Lätis eristatakse kiiresti riknevaid tooteid, mille puhul on kehtestatud 30‑päevane maksetähtaeg. Mittekiiresti riknevate toodete puhul kehtib 60‑päevane maksetähtaeg. Soome kehtestas veelgi rangemad nõuded, näiteks puu‑ ja köögiviljade puhul on maksetähtaeg 15 päeva.

Probleeme ettepanekuga oli Eesti Kaupmeeste Liidul. Arutati eelnõu edasist menetlemist. Otsustati teha ettepanek võtta eelnõu 377 täiskogu päevakorda 9. juunil 2021 (konsensus), teha ettepanek eelnõu 377 teine lugemine lõpetada (konsensus), kui eelnõu 377 teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus (konsensus). Kõik otsused olid konsensuslikud: Merry Aart, Kaido Höövelson, Ivari Padar, Martin Repinski, Helir-Valdor Seeder, Andrus Seeme, Tarmo Tamm ja Aivar Viidik. palun! Suur tänu! Ettekandjale on küsimusi ka. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teema on oluline ja selle teema üle on ju väga palju arutletud, et kes on tugevamas, kes nõrgemas positsioonis, tootja või töötleja, seal vahepeal on logistika, kaubandus. Komisjonis oli sellel teemal ju ka päris pikk ja sisuline arutelu. Aga kas on olemas mingisugusedki usaldusväärsed uuringud ja andmed ning kui on, siis võib-olla ka suur saal on huvitatud sellest informatsioonist ja te tutvustate seda, kuidas ikkagi jaguneb see

on mingisugune puu-eesti keel. Ma loen selle ette: "Käesolevas seaduses sätestatakse majandus- või kutsetegevuse tehing või tegu, mille ese on põllumajandustoode ja toit ning mida käesoleva seaduse tähenduses käsitatakse ebaausa kaubandustavana, mis on keelatud või mis on lubatud teatud tingimuste täitmise korral, sätestatakse need tingimused ning käesoleva seaduse täitmise üle teostatava riikliku ja haldusjärelevalve alused ja kord, samuti vastutus seaduse nõuete rikkumise eest."

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2019/633, mis käsitleb põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid.

Aivar Kokk, palun! Hea juhataja! Hea komisjoni esimees! Loomulikult on teema olnud kuum ja on pikalt arutelu all olnud, kas keegi toiduahelas kasutab kedagi teist ära,

Kui füüsilisele isikule on see 600 eurot, siis juriidilisele isikule on 100 000 eurot. Ma loen siit, milliste asjade eest on võimalik trahvi teha. Kui müügilepingus on näiteks raha maksmise tähtaeg 30 päeva, siis ma saan aru, et kui üks päev hiljem maksab kaupmees põllumehele raha ära, oleks võimalik juba trahvida 100 000 euroga. Ma arvan, et väga paljud kaupmehed võivad tänastes tingimustes olla raskustes. Alati ei ole päris nii, et kaupmees lihtsalt ei taha maksta.

oma raha kätte. Meil on suhteliselt väikesed tootjad ja väike riik, aga kui on tegemist väga suurte tootjatega ja suurte kaubanduskettidega, siis

Heiki Hepner, palun!

ebaaus kaubandustava käesoleva seaduse tähenduses on käesolevas seaduses sätestatud majandus‑ või kutsetegevuse tehing või tegu, mille ese on põllumajandustoode ja toit, mis on keelatud või mis on keelatud käesolevas seaduses sätestatud tingimuste täitmata jätmise korral.

Urmas Reinsalu, palun!

kas komisjon kaalus seda ja miks komisjon ei valinud seda teed, et lülitada see seadus konkurentsiseaduse eriosasse, ütleme, ühe peatükina või eraldi peatükina? Aitäh,

Kõigepealt tänan eelmise vastuse eest, küsimusele vastamise eest. Aga ma arvan, et Riigikogus ei saa keegi öelda, ka mitte komisjoni esimees, et ma olen kindel, et kedagi trahvima ei hakata. Lihtsalt trahvimisõigus antakse kellelegi ametnikule

ja pakendan need Eestis ning sel hetkel, kui ma olen Eestis teinud ükskõik mis liigutusi, on see juba Eesti toode. Nii et ma võingi pakendatud maasika karbile kirjutada "Eesti".

trahvimiseks lihtsalt kuskile ametkondadele ja ametkonna juht ütleb oma ametnikule, et see peab trahvima. Ja kogu lugu. (Juhataja helistab kella.) Kas me ikka oleme õigel teel, et järjekordselt

Ilmselt antakse seal võimalusi ja kui rikkumine on väga ilmne, siis tuleb karistada. Aga kui seda ei ole siin seaduses sees ja me lihtsalt ausatele tavadele, headele tavadele tugineme, siis me ilmselt ei liigu edasi. Aitäh, Tarmo Kruusimäe, palun!

Ministeerium sellega tegeleb. Ma ei oska öelda, mis etapis nad sellega on, aga see võimalus on olemas ja tänapäeva tehnoloogia annab selle võimaluse, et saada teada marja päritolumaa.

see, mis on tarnega seotud ebaaus kaubandustava. Lõige 1 ütleb, et ostjal on keelatud nõuda müüjalt tasu, mis ei ole seotud müüja põllumajandustoote ja toidu müügiga.

See piiritleb väga täpselt ära, millega on tegemist – põllumajandustootega. Sa võid püüda kaupmehele müüa näiteks maal tehtud mingit, ma ei tea, suveniiri või mida tahes. See ei laiene nendele toodetele, mida tegelikult tehakse ka maal. Maal on väga palju tegevusi, millega inimesed tegelevad, aga siin on just tegemist toiduga.

kui inimesed on kaugtööd teinud, nad on saanud arvutiga tõtt vaadata. Kontaktid oleks nagu loodud, aga ma saan aru, et kellelgi on see huvi, või kuidas on siis võimalik, et tegeldakse, aga tulemust kui sellist ei ole. on kordades odavam variant mee päritolu tõestada kui praegused Eestis pakutavad variandid. Mis on see põhjus, oskad sa öelda selle vastasseisu kohta? Sina enam ei ole ju ametnikkonna esindaja, täna oled sa üks meie seast. Tänan,

see on vist 800 000 eurot aastas ja kusagil 25 eurot pere kohta. See on enam-vähem sama tase, mis on Lätis ja Soomes, saame naaberriikidega olla turukonkurentsis võrdsetel alustel. Eesti mett toodetakse palju ja Eesti mett eksporditakse ka palju. Kui ma ministrina Jaapanit külastasin, siis olid ka olemas inimesed, kes müüsid igal aastal Jaapanisse parajas koguses mett.Aga

Võib-olla mõne sõnaga, miks neid muudatusettepanekuid üldjuhul ei toetatud? Turuosalise ettepanek ikkagi üldjuhul tähendab seda, et tal king pigistab ja kuskil on mingi mure. Äkki paari sõnaga avate natukene seda tagasisidet. Aitäh, Sven! Mulle meeldib, et sa oled tähelepanelikult selle kõik läbi lugenud.

Aitäh! Ettekandjale rohkem küsimusi ei ole. Saame minna läbirääkimiste juurde. Läbirääkimiste soovi on avaldanud kõige esimesena Tarmo Kruusimäe. Palun!

Mesinikel on tegelikult päris palju probleeme. Ma tunnustan kõiki teid, kes te olete eelnevalt neid toetusrühmi teinud. Ei olnudki minul suurt kiiret, aga lihtsalt tuttavad mesinikud ladusid need probleemid ette. Nii olengi ma siis kasvanud nende nende probleemidega koos. Eile panid paljud tähele, et ma kandsin siin saalis maski. Seda just sellepärast, et Riigikogu esimees ütles, et saalis on sumin.

Räägin päriselt, et mina ei saa sellest aru. Tegeletakse. Saksamaal on välja töötatud väga lihtne meetod, kuidas saaks seda analüüsi teha,

kohe on näha ju sihukesed pigistavad variandid, mis tunduvad kuidagi sobilikud. Siis on meil ju see, et igaüks võib teha sinna peale selle märke, et "Puhas Eesti" või "Eesti loodus" või "Eesti toode" – paber kannatab kõike. Nüüd võõrpäritolust.

Sellepärast, et meie organism ei võta võib-olla seda vastu. Me oleme harjunud siin enda regioonist mett võtma. Sellest on räägitud ja meil on olemas lahendus. Samamoodi nagu maasika päritoluga. Meil käib ju parvlaev Soome ja tagasi, meil on ju näide. Võib-olla kui ei oleks naabritega, põhjanaabritega suhteid tuksi keeratud, oleks saanud juba ammu selle näidise või selle, kuidas see kuidas see oli, vabandan,know-howteada, kuidas seda päritolu ka Eestis kindlaks teha. Sest nagu keegi ütles, et kui meie hädaldasime siin, et meil ei ole maasikakorjajaid, siis Riia turul müüdi Eesti maasikat. Meil oli suur probleem, aga seal oli see kordades odavam ja säästlikum. Nüüd sellest, et siia tuuakse kahtlase päritoluga mett. Eks seda tehakse ka siin kohapeal. Lihtsalt keedetakse suhkrusiirupit sinna juurde, sest suhkur on odavam kui mesi, sellega pikendatakse – noh, see on selline baaritermin. Nüüd jah, on tulnud mesilasperetoetus. Aga see eelnõu ei räägi ju mesilasperetoetusest. Me tahaksime rääkida mesinike tõelisemast ja natuke suuremast probleemist, mis ei ole ainult mesinike, vaid ka mee tarbijate probleem.

See probleem on karude rohkus. Me oleme kuluaarides rääkinud, et Eestis võiks olla 300 karu. Eestis on nn ametlikult kuskil 900 karu, mis tähendab, et hinnanguliselt on neid 1100. Me hakkame karude arvukusest rääkima siis, kui metsa alt hakatakse leidma veriseid kummikuid. Siis me alles ärkame. Soomes on juba kolm tervisesportlast sattunud karu ohvriks. Ma arvan, et neid võib olla tegelikult rohkem.

aga nüüd sihukeste puritaanidena me ajame sõrad vastu: ei, me ei taha, me tahame ise tegeleda, me tahame ise leiutada oma uue jalgratta. Me võime ju seda teha, meil on äpimajandus ja kõik asjad, aga olukorras, kus praegu on eelnõu laual,

See on mingi paradigma muutus, mida oleks vaja. Aga ma arvan, et seda ei ole. Ma arvan, et kellelgi on omad huvid, sellel, kes transpordib või kellel ongi seal garaažis tehtud lihtsalt see koht, kus ta keevitab sinna suhkrut, keedab juurde. Ja nii ta on, salapiiritus, salaviin ja kõik need asjad.Tarmo, niipalju kui on võimalust, komisjoni esimehena selg sirgu! Tarmo on õige Eesti mehe nimi. et me murrame selle ametnike müüri ja me tagame selle võimaluse, et mesinikud saaksid ikkagi tunduvalt odavamalt tõestada, et see on Eesti päritolu.

Lugupeetud aseesimees! Head kolleegid! Selle seaduse valmimisse on kaasatud tõepoolest erinevad osapooled. Kui vaadata ettepanekute tabelit, siis ka ettepanekuid on tehtud päris palju. Kas see on hea või halb seadus, eks elu näitab. Oleks võinud minu arvates olla rangem. Näiteks Soome on kehtestanud, nii nagu Tarmogi ütles, 15‑päevase maksetähtaja puu‑ ja köögivilja Meil on kõigi puhul 30 päeva. Oleks võinud olla 60 päeva ja kiiresti rikneva toiduaine puhul 30 päeva, aga see oli kompromiss – kõikidele 30 päeva. Tegemist on direktiivi miinimumnõuete ülevõtmisega. See seadus kaitseb põllumajandustoote ja toidu müüjaid ostjate ebaausate kaubandustavade eest. Tegelikult on seda seadust oodatud päris pikalt. Ikka päris mitmeid aastaid, mäletan mina, on sellel teemal räägitud, aga pole seaduseni jõutud. Nüüd lõpuks on see soov jõudnud tegelikkusesse. See puudutab põhiliselt toidutootjaid, keda meil on suhteliselt vähe ja kes müüvad oma toodangut suurtesse kaubanduskettidesse.

Tootja allub, sest tal on tõepoolest hirm, et ta ei saagi enam kaupa müüa. See ei ole mitte üksikjuhtum. Siseriiklik seadus puudus siiani neljas liikmesriigis: Eestis, Hollandis, Luksemburgis ja Maltal. Kõikidel teistel on see olemas. Õigusakti jõustumise ajaks nähakse ette 1. november 2021. Nii nagu ka enne oli juttu, seaduses on loetletud 16 ebaausat kaubandustava, millest üheksa on igal juhul ja alati keelatud, nende hulgas maksetähtaja ületamine 30 päeva (ka tootjal on vaja raha, ta ei saa oodata 60 või 90 päeva, niikaua, kuni talle ükskord makstakse), tasu, mis ei ole seotud toidu müügiga, maksed toidu raiskumineku või kao eest, keeldumine ostmisest lühikese etteteatamistähtajaga. [Lubatud ei ole] ühepoolselt muuta lepingutingimusi, jätta andmata kinnituskiri tarnelepingu tingimuste kohta, mida kasutatakse ka üsna sageli, ebaseaduslikult saada ja kasutada müüja ärisaladust,

On olnud üsna palju juhtumeid, et kaubanduskett helistab müüjale ja ütleb: "Klient ei olnud sinu kaubaga rahul, maksa mulle trahvi selle eest, et ma ei saanud müüa." alusel teeb järelevalvet Konkurentsiamet, kehtestatakse reeglid ebaausa kaubandustavaga seotud toiminguteks. Partneritelt on tulnud hulgaliselt ettepanekuid seaduse täpsustamiseks. Paljusid nendest arvestatud ei ole. Selle põhjus on see, et seaduse eesmärk on mitte minna kaugemale, kui on direktiivi miinimumnõuded, enne kui on tekkinud seaduse rakendamise praktika. Mingil hetkel tullakse kokku, vaadatakse see rakenduspraktika üle ja kui on vaja, siis minnakse karmimaks või vastupidi. Aga seni saab seal, kus ebaausaid kaubandustavasid ei ole reguleeritud, kasutada võlaõigusseadust. Aitäh! Aitäh! Heiki Hepner, palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid!

Tõsi on samas ka see, et nii nagu ikka, lahendusi oleks võinud ju veel valida, et kas liita see näiteks konkurentsiseaduse konkurentsiseaduse juurde või lahendada kuidagi teistmoodi, et meie seadusandlikku produktsiooni pisut ohjata. Aga võib-olla see ei olegi kõige olulisem.

koostamisel üldjuhul sellest, et seadus oleks kergelt ja üheselt mõistetavalt arusaadav. Ma tulen võib-olla selle teema juurde veel korra hiljem oma kõnes tagasi, aga praegu

on üks osa regionaalpoliitikast. Kui põllumajandusel läheb hästi, siis on suur lootus, et ka

mida see kõik puudutab või millest maaelu ja põllumajandus tegelikult sõltub, on hästi palju ja ka sellepärast peaks see seadus olema suhteliselt lihtsalt ja kergelt

ma oma küsimuses küsisin, ma seda tsiteerisin ja pärast konsulteerisin ka Merry Aartiga sellel teemal, et keda siin ostjana on mõeldud. Siin on kirjas, et ostjal on keelatud nõuda müüjalt tasu,

ehk see müügiga seotud tasu kajastub juba ostuhinnas. Ma nüüd vaatan, tõepoolest, et siin tuleb pärast veel neid piiranguid, mis kõik on keelatud, ja kõik need on asjakohased.

ja toidu ostja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes ostab põllumajandustoodet ja toitu, sh valitsusasutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus või ametiasutuse hallatav asutus või nende asutuste liit, avalik-õiguslik juriidiline isik või nende isikute liit. Kas asi sai selgemaks? Tuhkagi. No seda kantseliiti annab muidugi ikka toota. Ja vähe sellest kantseliidist – kui ta oleks arusaadav, siis, ütleme,

et sealt tuleks ainult halba ja et kõik need reeglid, mis sealt tulevad, me peaksime vältimatult tagasi lükkama. Aga me peame neid kohandama nii, et nad oleksid meie inimeste teenistuses, et meie inimesed saaksid neist aru, et ei tekiks mõttetut bürokraatiat, et me ise ei oleks pühamad kui paavst. Mulle tundub, et me jälle natukene

Teostus oleks võinud olla pisut parem, pisut arusaadavam, tõepoolest, et ta kaitseks üheselt meie maaelu, meie põllumajandustootjaid ja et need kehtestatud reeglid, tõesti, veel kord, oleksid ikkagi kõigi jaoks, nii müüjate kui ka ostjate jaoks, kogu sellele tarneahelale ühtemoodi arusaadavad. Aitäh!

millest on võimalik kuumtöötlusega toota näiteks etanooli, mis võiks olla täiesti vabalt meie rohemärgistus ja ja biolisand, eks, võib-olla ei peaks päris bensiini ära solkima sellega, aga ta võiks olla. Teine asi on see, et täna on meil see COVID. See võiks olla desinfitseerimisvahend, mida iganes, ma ei tea. Eelmises koosseisus oli Aivar Kokk maaelukomisjoni esimees ja ma tüütasin teda kogu aeg, kas ikka ei ole see võimalik, sest kõrvalregioonides on lubatud sellest isegi inimeste kütust teha.

meesamakat või mida iganes, mis need joogid on – mul on 20 aastat möödas, ma enam nimesid ei mäleta –, siis selle asjaga võiks kuidagi edasi minna. Ma arvan, nad võiksid seal seda põlevkivi edasi kaevata ja kõik, kui meil oleks rohemärgistus paigas, kui kõik mesinikud saaksid toota ja registreerida. Ikka vahel juhtub, et mingit et mingit puhastusvahendit läheb näost mööda otse täpselt suhu, on ju, ja see ei ole probleem. Me oleme nutikad olnud, aga täna me ei ole mitte nutikad, vaid me oleme ikkagi tölplased selles suhtes, et me peame valama selle kraavi, sest selline on säädus ja me ei julge seda teistmoodi reguleerida. Aitäh!

Hea juhataja! Head kolleegid! Ma pean tunnistama, et see teema ei ole üldiselt uus, kuigi praegu tundub, et kuskilt Euroopa Liidust on direktiiv tulnud ja Eesti peab kiiresti midagi üle võtma.

Me räägime ühest teemast. Eelnimetatud direktiiviga kehtestatakse Euroopa Liidus ebaausate kaubandustavade vastase kaitse miinimumstandardid, võttes arvesse tarnija ja ostja suhtelist suurust, eesmärgiga kaitsta tarnijat temast suurema ostja eest. Minimaalse ühtlustamise põhimõte valiti, et liikmesriikidele jääks võimalus võtta vastu või jätta kehtima riigisisesed normid. Siin me räägime kogu aeg ainult ühest poolest. Me räägime tootjast, põllumajandustootjast. Samas me räägime ka tööstusest, kes müüb kaupmeestele. Ma küsin teilt, head kolleegid: Rakvere lihakombinaatversusnäiteks Grossi kaubandus, kumb on suurem, kumb tegelikult dikteerib kas kaupmees, kes on väikemüüja oma 70 kauplusega, küll väikekauplusega, või tegelikult tootja?

See punkt on jäänud ju arvestamata, kui ma nüüd õigesti seda seadust loen. Ma tunnistan, et sama asjaga joosti ka eelmise koosseisu ajal sisse maaelukomisjoni. Tegelikult tuleb vaadata mõlemat poolt. Jah, kindlasti kasutavad suured kaubandusketid tihti kurjalt ära seda, et neil on suur müügipind

ei ole. Tuleb ikka väga selgelt vaadata mõlemat poolt ja seda, millises positsioonis keegi on. Väikeettevõtjal on palju keerulisem. Loomulikult on tal raske üldse saada kuhugi kaubandusketti oma kaupa müüma ja siis pannakse ka karmid tingimused. Teate, ma ütlen, et kas see on 15 päeva, 30 päeva, 60 päeva või 90 päeva – maksetähtaeg ei ole absoluutselt tähtis. Tähtis on see, et kui see tähtaeg täis saab, sel ajal ka ära makstakse. Kõige hullem on see, et sa tead, et sellel kuupäeval rahavoogudest tuleb sulle raha,

Ta arvestab sellega, kui palju toodangut talle lattu mahub. Kui ta peab rohkem kaupa sisse võtma, siis ta võtab kaks riski. Üks on see, et tal peab olema suurem laopind, ja teine on see, et teatud kaup võib rikneda. Meil on ju kaubandusvõrgus toiduaineid müügil, mida

Ma ütlen, et palju asju tuleb sealt. Tuli maaparandusseadus, kust sõna "kraav" oli ära kadunud, oli "eesvool". Lähme

Sinna on juurde kirjutatud üks lause: ühel hetkel tuleb reeglistik. Kes teeb selle reeglistiku, millal see tuleb? Meil on ju kombeks olnud, siin saalis vähemalt, viimase kolme koosseisu ajal, et kui eelnõu tuleb teisele lugemisele,

see reeglistik on selline, et teatud ettevõtted lõpetavad oma tegevuse, sest nad ei suuda neid reegleid täita, lihtsalt risk on liiga suur? Kui ühele väikeettevõttele määratakse korra trahvi 100 000, siis, ma arvan, enamus väikeettevõtjaid on selle järel pankrotis ja rohkem nad ei tegutse.

Aga siin on jäänud minu arvates ikkagi trahvisanktsioonide pool selgelt paika panemata, et kuidas see on, ja teiselt poolt ka see suuruse järgi arvestamine. Aitäh! Aitäh! Imre Sooäär, palun! Ma tänan! Austatud kolleegid! Ma tahaksin ära markeerida mõned teemad ja lükata ümber mõned väited, mis siin kõnepuldis on selle eelnõu puhul kõlanud. Esiteks, muidugi on äärmiselt tore, et nii palju Riigikogu liikmeid võtab sõna maaelukomisjoni teemadel, ka need, kes ei ole kunagi ühtegi küsimust küsinud. See on väga tervitatav, sest see tähendab seda, et me viime kõik ennast nende teemadega kurssi, ja me peaksimegi olema kursis. See on igal juhul väga tervitatav. Aga üks teema, millele väga paljud siin viitasid ja millega ma olen täielikult nõus, on see, et Eesti seadusloome aluseks peab olema hea ja ilus eesti keel. See on tõepoolest lubamatu, et meil on ligi sajasõnalised laused, millest on väga keeruline aru saada isegi juristidel, liiati siis veel maainimestel või põllumajandustootjatel, kellelt me ei saa

ka selle eelnõu puhul, ja mitte ainult selle puhul. Hea kolleeg Urmas Reinsalu selle teema täna siin välja tõi. Ma olen päris kindel, et kui me sirvime seadusi, mis tema ministriks oleku ajal tema käe alt läbi käisid, me kindlasti leiame neid ülipikki põim‑ ja liitlauseid ka sealt. Tegelikult tuleb mingi lahendus leida, sest see raiskab inimeste aega. Igasugune mittemõistetavus tekitab tõlgendusi kohtutes ja kurnab sellega kohtusüsteemi. See on eraldi teema, millega kõikide seaduste puhul tuleb

Eesti maaturismi ühenduselt, kuhu kuulub üle 300 turismiettevõtte üle Eesti. Nad ikka ootavad veel lahendust, üks teema jäi riigieelarve menetluse juures lahendamata. Kruuse lubas maaturismiettevõtjatele, et lahendus leitakse, siiamaani ei ole kriisiabitoetust kas MES‑i või mingite muude Maaeluministeeriumi allasutuste kaudu leitud. See teema vajab kindlasti lahendamist ja kiiresti lahendamist, sest see probleem on üle Eesti kõikidel maaturismiettevõtetel. Me teame, et turism on kõige rohkem selles kriisis kaotanud. Maasikad Riia turul. Ma tahan ümber lükata hea kolleegi Tarmo Kruusimäe väite, just nagu maasikate Riia turul müümine, kui on juurde pandud silt, et need on Eesti maasikad,

seal juures võib olla pigem reklaamlause, et maasikat maha müüa, sest see mõjub Läti kliendile väga positiivselt. Meil ei ole mitte ühtegi süsteemi maailmas, et saaks võtta ette kaks maasikat ja öelda raudkindla teadmisega, teaduslikult tõestatult, kus see maasikas kasvas ja kus teine maasikas kasvas. Sellist süsteemi ei ole. Seda saab teha võib-olla mingite pestitsiidide kasutamise puhul, kui on mingisugune kodeering sellel pestitsiidil, mille järgi võiks seda kuidagi tuvastada, aga see ei ole ühene tõestus, et see maasikas üldse kunagi Eestis kasvanud on. Sama probleem on ju meil siin turgudel olnud, kui pannakse juurde reklaamlaused, aga me ei saa kunagi kontrollida, kas see on ka tegelikult Eesti maasikas või on see Poola maasikas. Neid probleeme on olnud.

lahendada kompleksselt, ministeeriumide allasutuste kaudu, otsides lahendusi. Me kindlasti ei saa kellegi väitele tuginedes siin Riigikogus öelda, kas see mesi oli Eestist või see maasikas oli sealt. Loomulikult nõuab see hästi põhjalikku teaduslikku analüüsi ja omakorda selle tõestamist, et need väited on vettpidavad. Aga jätkame nende teemadega kindlasti. Aitäh kõigile, keda maainimeste teemad huvitavad ja kes sellel teemal siin on sõna võtnud! Aitäh! Tarmo, sul on üks kord võimalik repliigiga esineda, rohkem mitte. (Hääl saalist.) Proovib keegi teine, aga nüüd on Tarmo Tamme sõnavõtt. Palun! Aitäh juhataja! Head kolleegid! Paistab, et Riigikogu öised istungid on mõjunud positiivselt, sest räägitakse väga palju põllumajandusteemadel.

omalt poolt meenutada, et see teema on väga pikalt päevakorral olnud. Eesmärk on kaitsta oma tootjaid. Ei ole teist võimalust kaitsta oma tootjaid.

Euroopa Parlamendis ja nõukogus selliselt kokku lepitud ja ma arvan, et see on hästi positiivne. Eesti on üks viimaseid riike, kes sellega üldse liitub. Igal juhul me peame oma oma tootjat kaitsma. Imrele: tegelikult Soomes on maasikas juba tuvastatav, see metoodika on olemas.

aga seda süsteemi ei tunnustata üle Euroopa Liidu kõikides riikides. Igaüks võitleb oma turu pärast ja igaüks võitleb nii, et nendel oleks parem. Kui tuleb kunagi ühtne süsteem, mida tõepoolest kõik Euroopa Liidu riigid tunnustavad, siis me saaksime sellest rääkida kui ühest kindlast ja vettpidavast asjast. Täna on see ainult Soomes ja väga paljud Euroopa riigid seda ei tunnusta. Nii et siin on veel pikk tee minna. Aga ma olen nõus, et Eestile oleks see kasulik, kui meil oleks võimalik oma kaupa läbi selle kaitsta. Nii et siin on kindlasti mõttekoht olemas, et tulevikuks sellist süsteemi luua.

Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Ma arvan, nii nagu kolleeg Imre Sooäär ütles, et see on väga positiivne, et niivõrd palju Riigikogu liikmeid on aktiivselt osalenud küsimusvoorudes ja esitanud ka oma arvamusi ja sõnavõtte. Põllumajandus oma olemuses on Eestis üks olulisi sektoreid, mille osakaal nii töö andmisel inimestele, aga ka rahalises väärtuses kogu riigi SKP‑s on olulise suurusjärguga. Ma arvan, kõik erinevad tegevused, mis selles sektoris tehakse, võiksid olla ja peaksid olema kõrgendatud tähelepanu all. Hea on näha, et ka siin Riigikogus,

Nüüd eelnõust. Ma arvan, et see eelnõu oma olemuses on mõistlik ja õige. Nagu Tarmo Tamm nentis, iseenesest regulatsioonid ja täpsustused, mis tehakse selleks, et vähendada ebaausust,

olles ise rahandusminister, siis maksuametist öeldi, et nad teevad maksimaalse pingutuse selleks, et ebaausaid ettevõtjaid turult eemaldada, ja maksimaalse pingutuse selleks, et ausatel ettevõtjatel oleks võimalikult kerge töötada, alates deklareerimisest jne. Nii et iseenesest oma olemuses reguleerida ja panna paika võimalikke nüansse, mis välistaks ebaaususe ja sealt tuleneva võimaliku konkurentsieelise,

et turuosalistelt ja katusorganisatsioonidelt ei küsita arvamust mitte ainult sel ajal, kui seda eelnõu või ükskõik millist eelnõu ette valmistatakse. Üldjuhul tehakse seda valitsuse tasemel ja seal on oma kooskõlastusringi tavad. Aga tegelikult käib ka parlamendis sisuline arutelu ja arvamuste küsimine. Tõsilugu, siin on seda tehtud ja selle koha peal tuleb komisjoni ja komisjoni esimeest tunnustada. Arvamust on küsitud. Enamgi veel, nii, et arvamust küsitakse ja see võib tunduda formaalne ja tagasisidet ei pruugi tihti tullagi, sest kõik arvamused ja eriarvamused on ära fikseeritud juba varasemate

et arvamused on omavahel vastandisse minevad. Kui tihti on turuosalised ühes või teises asjas ühte meelt, siis seekord on tõesti niimoodi, et

selle koolkonna austaja, kes igasuguste sanktsioonide ja reglementide kohta ütleb pigem, et mida vähem neid on, seda parem. Ma ütlen ausalt välja, et ma olen selle koolkonna austaja. Peavad olema seaduslikud raamid, kuidas tegutseda, muidu on anarhia, kui neid ei ole, aga mida vähem on igasuguseid reegleid, mis meid piiravad, seda kergem on kindlasti ettevõtlusega tegelda. Ma olen alati öelnud ka, et kui eelarve peab olema konservatiivne, siis majandus peaks olema liberaalne. See on

kantslist mingi epistlilugejaga, aga mulle tundub, et neid ebakõlasid võis jääda lauale rohkem, kui võib-olla oleks pidanud. Aga kokkuvõttes jah, mulle tundub, et me oleme läinud sellisest miinimumharmoniseerimisest natukene

Aitäh teile! Aitäh! Järgmisena Urmas Reinsalu. Kolm minutit lisaaega ka kohe. Eestis on kokku 400+ seadust. Nüüd me tekitame juurde ühe iseseisva seaduse, nn novellseaduse, mis tegeleb väga kitsa kontuuriga õigusprobleemi lahendamisega.

üheks peatükiks. Teine asi, millele ma juhtisin tähelepanu, puudutab seaduse keelt. Ma tsiteerisin (kellel on seaduseelnõu ees, võib lugeda) § 1 lõiget 1. See tuletas mulle meelde kooliajast, ülikooliajast filosoofialoenguid, kus teinekord olid niisugused mõisted,

Ma tuletan meelde kuulsat Saksa õigusfilosoofi Savignyd. Savigny sõnad, mis peaksid olema meie juhis, on, et jurist peab mõtlema nagu filosoof ja kõnelema nagu talupoeg. Selle § 1 lõikes 1 on juhtunud tagurpidi: kõneletakse nagu filosoof, aga sisu on ju tegelikult talupoeglik, väga praktiline käitumisjuhis. Ma kutsun üles, kuna ma arvan, et meil selle direktiivi ülevõtmisega ei ole niisugust tormi,

minimaalne nõue. Need on minu osundused selle seaduseelnõu koha pealt. Ma tahaksin loota, et nende asjade lahendamise korral on võimalik venitusteta selle õigusaktiga edasi liikuda. Õigusloome maht kasvab ja selle raskuskese parlamendis peab olema selline, et mitte öelda jah kõigile õigusaktiinitsiatiividele – ükskõik milline valitsus on –, mis tulevad parlamenti, vaid peab olema ülekaalukas argumenteeritud põhjendus, miks uut iseseisvat õigusakti luua. Hetkel ma seda põhjendust ka seletuskirjas ei näinud. Uute õigusaktide, seaduste tegemise massiiviga on praegu olukord selline, et meil on otsekui süütuse presumptsioon nendel tekstidel, aga peaks olema vastupidi, peaks olema süü presumptsioon. Ma loodan, et see vaimsus selles parlamendikoosseisus, see tahe ja valmidus selles parlamendikoosseisus

Kui me vaatame kõiki liikmesriike, siis nii see ongi. Ma ei taha midagi halba ütelda kaubanduskettide kohta, aga paratamatult on niimoodi juhtunud, et nemad on nagu joajuhid.

Nüüd on üks lahendus olemas. See on miinimumstandard kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele, kuidas peaks olema primaartootmise ja kaubanduse vahelised suhted reguleeritud. Me lõpuni ei tea, kuidas see hakkab seda toetama,

Aitäh! Riho Breivel, palun! Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Ei olnud küll plaanis siia tulla, aga sai Sveni, kuidas öelda, kõnet kuulatud ja Urmase kõnet kuulatud ning ma ikkagi pidin tulema.

See on jah uus seadus. Iga seadusega me tekitame omale piire juurde. See ongi niimoodi kahetiselt võetav. Kas see seadus annab meile võimaluse ausamalt ausamalt asja ajada või hakkab piirama neid võimalusi, mis meil tegelikult on olemas? Sveni kuulates [selgus], et hakkab piirama. Sellepärast et me iga uue normiga tekitame omale takistusi juurde. Aga jällegi, demokraatlik ühiskond on üks sihukene huvitav organism, kus pidevalt tekitatakse piiranguid erinevate normidega, erinevate lähenemisteedega.

on kolt vöö peal ning kellel on suurem kolt ja täpsem käsi, see müüb oma asja palju paremini. Me tahame müüa ausalt, me tahame, et ka see müüks oma asja, kellel seda rasket kolti puusa peal ei ole ja kes pole õppinud hästi tulistama. Nii et kui me oleme öelnud a, siis tihti peame ütlema ka b. Niimoodi ongi. Kui me võtame vastu teatud seadused, mis annavad kellelegi mingisuguse õiguse olla tugevam ja suurem, ja jätame reguleerimata nõrgema poole, siis juhtubki niimoodi, et nõrgem pool jääb nõrgemaks ja suur sööb lõpuks selle nõrga ära. Nii et siin tuleb mõelda alati kahe poole peale. Mis nüüd teha? Ei oska öelda, mis on hea. Aga mul on selline tunne, et hea on ikkagi nõrku kaitsta, kui me oleme juba selleks hakanud kuhugi minema. Aitäh! Aitäh! Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Head kolleegid! Järjekordne direktiiv. Ma ei tea, kui palju me oleme viimasel ööl nendest rääkinud. Numbrid on erinevad: 2019/633.

Läheneb juba jaanipäev, aga jälle on traditsioon, et direktiiv tuleb vastu võtta, aga meie lohiseme järel. See periood ei ole kuigi pikk. Aga iseenesest suurepärane asi ja see kehtib igal pool. Ka kodus öeldakse ja lapsevanemad on öelnud, et suur ei tohi väiksemale haiget teha. Nii lihtne see ongi. Aga kui vaadata praegu selle direktiivi kontekstis, et suur ei tohi väiksemale haiget teha,

suurt. Teate isegi, kes need viis suurt on, käite iga päev seal, ma arvan. Ühe nimi on Prisma, teise nimi on Selver, kolmanda nimi on Coop, neljas on Maxima. Viis suurt.

71. See ütleb seda, et suur ongi suur, kui hakata võrdlema nendega, kes kasvatavad maal midagi, on need siis maasikad, et olla n‑ö sellel lainel, mis varsti hakkab tulema, või miskit muud. Ostja võib dikteerida ja dikteeribki need tingimused.

tootjate organisatsioonid on välja pakkunud ja mida on öelnud n‑ö ostjate esindajad, kaupmehed.

"Tarbija ei aima, kuidas kujuneb tema kodupoe kaubavalik ja miks ühtäkki ei ole seal enam temale harjumuspäraseks saanud toodet. Loogiline oleks ju arvata, et tootel polnud piisavalt ostjaid ja seepärast võeti see müügist maha. Kuid alati ei ole asjad nii."

ettepaneku. See on talupidajatelt. Siin on nii, et kuna direktiiv on kukil kaelas, siis igal juhul tuleb seda rakendada. Ma ütlen juba ette, et minu meelest on see hea, et nüüd on Euroopast vähemalt hakatud meid sundima, kuigi me oleme jõudnud selle hea tava juba varem vabatahtlikult vastu võtta ja seal on neid asju tunduvalt rohkem kui selles direktiivis. Aga mida talupidajate keskliit on näiteks pakkunud? Ebaausad kaubandustavad tuleb keelata kõigis ettevõtjatevahelistes suhetes, sõltumata ettevõtte suurusest. Nüüd on huvitav vastus, mis kordub erinevate

Eesti õiguses kehtestada kaitse ka teiste ebaausate kaubandustavade eest kui need, mis on direktiivis välja toodud, siis eelnõu eesmärk on Eesti õigusesse üle võtta direktiivi sätted ja mitte minna neist kaugemale enne, kui on tekkinud seaduse rakenduspraktika."

kokkuvõtteks: järjekordne direktiiv. Mulle direktiivid ei meeldi, aga mõnikord on nad kasulikud ja eelkõige, mulle tundub, kasulikud just tootjatele.

läheme. Nii et mõelge selle peale. Aitäh! Aitäh! Rohkem sõnavõtusoove ei näe, sulgen läbirääkimised. Saame minna muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Eelnõu kohta on tehtud üks muudatusettepanek, selle esitaja on maaelukomisjon ja juhtivkomisjon on ise otsustanud seda täielikult Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 377 teine lugemine lõpetada, aga Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonilt on tulnud ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada. Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud aseesimees! Palun Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel enne katkestamisettepaneku hääletust teha paus kümme minutit. Kümme minutit vaheaega.V

Panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku eelnõu 377 teine lugemine katkestada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

kas tõesti? – teise päevakorrapunkti käsitlemine on ka lõpetatud. Väga hea! Liigume edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 402 esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse. Palun! Suur aitäh, hea Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu liikmed! Vabariigi Valitsus on esitanud Riigikogule esimeseks lugemiseks tulumaksuseaduse eelnõu, millega lõpetatakse üheksakümnendate keskpaigas kehtestatud maksusoodustus, mis on puudutanud võimalust maksustatavast tulust maha arvata

rahanduskomisjoni liikmetele, kes konsensuslikult sellele eelnõule oma toetuse andsid. Nii et kõikidele fraktsioonidele samamoodi juba ette tollases väga kõrgete laenuintresside keskkonnas loodud soodustusega jätkamine praeguses olukorras lihtsalt ei ole enam arukas ja efektiivne maksumaksja raha kulutus. Tuleb öelda, et see ei aita ka täita seda eesmärki, mis kunagi selle soodustuse sisseviimisel oli. See eesmärk oli soodustada laenuvõtmist, ikkagi selleks, et inimesed eluaset, kinnisvara soetaksid. Lisaks, selle soodustuse kehtestamise ajal, üheksakümnendatel, oli laenuturg veel välja kujunemata, praeguseks on see välja kujunenud, laenuintressid olid üle 10%, 12–13%. Praeguseks, nagu öeldud, laenuturg esiteks toimib, teiseks, keskmise eluasemelaenu intress oli selle aasta märtsis Eesti Panga andmetel 2,17%. See vahe on väga märkimisväärne. Muidugi saab öelda ka, et soodustuse kehtestamise ajal olid sissetulekud palju madalamad, ka laenude teenindamise kulud moodustasid sissetulekutest palju suurema osa kui praegu. Kui me vaatame näiteks keskmise eluasemelaenu jääki suhtena keskmisesse palka,

Nii et lühidalt: praeguseks soodustus oma eesmärki, et eluasemelaenude võtmist ja uute eluasemete ostmist soodustada, sellisel kujul lihtsalt ei täida. Noori peresid, kes võiks olla sihtrühm, kellel taolist tuge või üldiselt tuge laenuvõtmiseks veel vaja on, aitab eluasemelaenu soetamisel kindlasti oluliselt paremini näiteks KredExi laenumeede, mis oma sihiku poolest on täpsem ja ka mõjusam. Kohe rõhutan seda, et selle muudatuse tulemusel kogu ülempiir, mis puudutab tulumaksust mahaarvamise võimalusi, 1200 eurot,

saavad osa muidugi need ja ainult need Eesti inimesed, kellel üldse on piisavalt suur sissetulek, et nad on saanud laenu võtta, et eluaset soetada, ja ka piisavalt suur sissetulek, et selle laenu intresse maksta. Me oleme vaadanud andmeid. Need kinnitavad, et väiksema sissetulekuga inimeste puhul ei ole maksustatav tulu sageli piisavalt suur, nii et neil ei olegi võimalust maksustatavast tulust eluasemelaenu intressi maha arvata.

kõige väiksemat tulu saavas detsiilis, esimeses detsiilis, eluasemelaenu intressi 3183 inimest, kõige jõukamas detsiilis oli see number 44 446. Veel on oluline kindlasti see, et esimese detsiili ehk kõige väiksemat tulu teeniva detsiili puhul sai deklareeritud eluasemelaenu intressist reaalselt kasutada 0,24%, samal ajal kõrgeima tuluga, kümnenda detsiili puhul sai deklareeritud eluasemelaenu puhul intressist maha arvata 25%. See iseloomustab soodustust iseloomustab soodustust ja kirjeldab seda, et tegu on maksuraha eest antava soodustusega kõige jõukamatesse detsiilidesse kuuluvatele Eesti inimestele. Maksusoodustuse lõpetamise maksimaalne mõju praegusele soodustuse saajale saab küündida kuni 60 euroni aastas.

soodustusest, mille mõju on 4 eurot kuus, siis arusaadavalt see peamiselt kõrgematele tuludetsiilidele minev soodustus ei täida seda eesmärki.Muudatuse Muudatuse mõju riigieelarvele on kuni 6 miljonit eurot aastatel 2023 ja 2024 ning kuni 6 miljonit eurot aastal 2025.

Aitäh! Te tahate mind vedada natuke libedale teele, et ma hakkaksin pankade otsuseid ja poliitikat kommenteerima. Ma arvan, et see kindlasti on küsimus ning kui see huvi pakub, siis rahanduskomisjon saab kas pangaliidu või pankade esindajate abil seda teemat kindlasti edasi käsitleda. Aitäh! Martin Helme, palun! Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea minister! Te siin rääkisite, kuidas see meede ei ole sihitud, ei ole tõhus ega anna mingit tulemust. Teisest küljest võib öelda, et see ka ei maksa suurt midagi. See on inimestele harjumuspärane ja nad on sellega arvestanud, nii et milleks seda ära kaotada, sest ega ta kahju ka ei tee. Aga see see kokkuhoitav raha, 6 või 7 miljonit, millega te olete arvestanud, kuhu see läheb? Kas see läheb siis mõne teise meetme rakendamiseks, mis aitab noortel peredel oma kodu saada? Või mida te noortele peredele asemele pakute oma kodu saamiseks, mis on paremini sihitatud või paremini toimib? Aitäh selle küsimuse eest! Nagu ma sissejuhatuses ütlesin, KredExi meede, mis sihib tõepoolest noori peresid ja mis on laenukäenduse meede, selleks et noortel peredel oleks lihtsam laenu võtta, eelkõige sellele

Aivar Kokk, palun! Hea juhataja! Austatud minister! Nagu te ka oma ettekandes mainisite, maksustatavast tulust mahaarvamise number ei vähene. Pean

kodulaen pere peale ehk mõlemad abielupooled saavad kasutada seda 300‑eurost tulumaksuvabastust. Miks te selle võimaluse ära jätate? Aitäh! Kõigepealt, hea Aivar Kokk, aitäh, et te rahanduskomisjonis seda eelnõu toetasite. Igasuguse soodustuse puhul, ma arvan, tuleb alati küsida, mis on selle soodustuse eesmärk. Selle soodustuse eesmärk algselt oli, nagu ma ütlesin, teha eluasemelaen kättesaadavamaks, toetada inimesi eluasemelaenu võtmisel. Nagu öeldud, kui selle soodustuse mõju praeguseks on 48 eurot aastas ehk

erinevate poliitikaanalüüside tulemusel jõutud selleni, et näiteks KredExi kaudu antav käendus aitab seda sihtrühma tabada palju paremini kui

Tänan, hea esimees! Hea ettekandja! Kalle Muuli on kirjutanud enda triloogia kolmandas osas "Kodanike riik" Reformierakonnast. Muidugi on hea meel, et Isamaa

kõik need asjad, et enam ei oleks inimesed peremehed enda kodus. Mina tean, 2014. aastal toimus tegelikult see paradigma muutus. Aga kas teil on ka mõnda veenvat põhjust, miks te enam ei soovi, et

Küsimus on meie poliitilistes prioriteetides. Kui me tahame suunata inimesi koduomanikeks, siis peaksime tegema maksimaalseid pingutusi selle nimel, et

Kõigepealt, miinimumpalka saav inimene ei saa kasutada 60‑eurost maksusoodustust. See saab olla nii kõrge ainult nende jaoks, kelle laen on sedavõrd suur ja kelle tulud on nii suured, et nad üldse nii palju maha arvata saavad. Nagu ma sissejuhatuses ütlesin, seesama seletuskirja lisatud ülevaade erinevate tuludetsiilide osakaalust selles maksusoodustuses annab sellest päris hea pildi. Nii et miinimumpalga saaja jääb pigem sellest maksusoodustusest täiesti ilma.Mis puudutab seda, et maksusoodustuse mõju eelarvele tervikuna on suurusjärgus 6 miljonit eurot, siis eks seegi ole selline hinnangute küsimus, kas see 6 miljonit on vähe või palju. Kui me tahame soodustada laenuvõtmist mingi konkreetse sihtrühma puhul, siis kas see meede kõige paremini sellele kaasa aitab? Eelnõu esitajana ma ütlen, et kui on soov noortele peredele laenuvõtmine soodsamaks teha, siis neli eurot kuus

mis takistab tegelikult ministri vastuseid kuulata? On ehk võimalik vahetada? Aitäh! Ei, hetkel on juhtivkomisjon näinud ette selliselt, nagu näeb ette ka meie praktika: rahandusminister ja siis on rahanduskomisjoni liige, juhtivkomisjoni liige.

koduomanike esindajat, Eesti Omanike Keskliitu, ei olnud. Miks selline valik? Aga teine küsimus või küsimuse teine pool on seotud teie väitega, et rikkamaid inimesi see maksusoodustus ei aita. Ma saangi aru, et te tahate sotsiaalset lõhet suuremaks käristada. Kui te kaotate selle soodustuse ära, siis see ju kärbib sealt altpoolt, mitte ülevaltpoolt, mitte rikkamatelt ei võta te seda ära. Järelikult teeme me just keskklassil keerulisemaks oma kodu soetamise. Miks te sedasi teete? Teil on pisut ekslik arusaam selle mõjust. Nagu ma päris mitu korda olen juba selgitanud, siis kõige madalamates tuludetsiilides olijad saavad praegu kõige vähem üldse sellest maksusoodustusest osa. osa. Ikkagi veel kord: küsimus on, kelle puhul me tahame soodustada laenuvõtmist ja kuidas seda kõige efektiivsemalt teha, kui me seda teha tahame. Kui me tahame, et noortel peredel oleks lihtsam võtta laenu, siis KredExi meede on selleks kindlasti efektiivsem kui neljaeurone maksusoodustus kuus. Nii et kõik hakkab pihta sellest, mis on see sihtrühm ja kuidas seda sihtrühma kõige efektiivsemalt tabada. Selle järgi siis tuleb ka vastavad meetmed-soodustused disainida.

oli möödunud aasta alguses, kui viidatakse sellele, et kui Eestis keskmine eluasemelaenu intress oli 2,6, siis Soomes samal ajal 0,8, Rootsis 1,52 jne. Ma Ma mõtlen selle tausta peale. Te ütlete, et see on nii väike. Kas te kaalusite selle tõstmist? Varasemalt on saanud ka palju rohkem kui 300 euro ulatuses tulumaksuvabastust teha. Kas te kaalusite selle tõstmist? Kui see on väike, siis muudame selle suuremaks. Küsimus on selles, et kui me vaatame, mis kinnisvaraturul toimub, siis kinnisvara ilmselgelt, vähemasti Tallinnas, muutub kallimaks. Eesti Pank,

Aitäh! Me räägimegi konkreetsest sihtrühmast, keda me proovime selle meetmega tabada, mitte niivõrd laiemast laenuvõtmise laenuvõtmise soodustamisest või kuidagi õhutamisest, vaid ikkagi eelkõige noortest peredest. Seda esiteks. Teiseks, ei, me ei arutanud seda, et seda maksusoodustuse piiri peaks tagasi ülespoole nihutama. Õigupoolest me koos, Isamaa ja Reformierakond, nii 2016. aastal kui ka 2017. aastal selle piiri allapoole tõime koos valitsuses olles. See oli üks osa sellest põhjendusest ka tol korral, et tegu ei ole kõige efektiivsemalt toimiva soodustusega, mida sellisel kujul tuleks jätkata. Martin Martin Helme, palun! Ei vaidle vastu, et see on tõhus meede, tegelikult peaks seda laiendama. Aga see ei ole midagi, mis seda asendab. Mis siis on see asi, mis asendab,

Asendab ikka ja nagu öeldud, asendab oluliselt efektiivsemalt kui praegune meede. Muu hulgas sellepärast, et sageli need noored pered, kes laenu võtavad, ei kuulu veel nendesse kõrgematesse tuludetsiilidesse ja

Ma arvan, et KredExi meede noortele peredele töötab hästi ja see ongi palju täpsem ja mõistlikum viis sihtrühma tabada.

Aitäh! Ma eksitada ei soovinud küll kedagi. Oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesingi, et maksimaalne võimalik maksusoodustus on 60 eurot aastas.

makstavate intresside summa on kokku nii kõrge, et on võimalik kokku kasutada seda maksimaalset määra – mul ei ole hetkel neid andmeid, kui palju selliseid laene on, aga see on tõesti väga suur laen sellisel juhul ja võetud on laen kahe peale, mõlemad on sisse kirjutatud –, siis on see

Mis on veel olulisem kui noored, mis vajab sellist investeeringut, seda olukorras, kus majandusnäitajad näitavad meil tõusunumbreid, et me teeme noorte arvel selliseid arusaamatuid kärped? Mis on siis veel olulisem? Tasakaal Aitäh! Esiteks, nagu ma rõhutasin, 1200‑eurone mahaarvamise ülempiir jääb muutmata. See tähendab, et on võimalus rohkem maha arvata näiteks koolitustele tehtavaid kulutusi, aga on võimalik, et keegi soovib teha annetuste puhul rohkem mahaarvamisi. See piir ei muutu ja see on inimese vaba valik, kas ta soovib rohkem investeerida koolituste kaudu iseendasse ja seda hiljem maha arvata. Noorte perede puhul,

tuliseid vaidlusi meil omavahel oli, kui me kodualuse maa maksuvabastust arutasime. Rääkimata võimalikest varamaksudest, mis on Eestis praktiliselt olematud. Teie kindlasti näete, et

Ma loen siin mõjusid. Mõne asjaga ma olen nõus, sellega, et mõju elu‑ ja looduskeskkonnale, riigi julgeolekule ja välissuhetele, riigiasutuse korraldusele ei ole ette näha. Aga minu küsimus on, et mõju regionaalarengule peaks siin küll olema. See viiendik, see on päris palju inimesi. Kas on kogemata tulnud selline sõna sinna, et mõju regionaalarengule puudub? Need subjektid kusagil regionaalselt elavad ja see komponent

on võib-olla ka nii, et pikka aega seda meedet selles mõttes ei leitud üles või ei osatud kasutada, nüüd on kasutus just nimelt sihtrühmas muutunud aktiivsemaks. Aga me saadame detailsemad andmed hiljem järgi. Aitäh!

tuludetsiilidevahelist mõju või seda osakaalu, millises tuludetsiilis olevad inimesed kui palju sellest reaalselt on tuge saamas või saanud. Soovitan seda vaadata. Sellest nähtub otseselt, et väiksema sissetulekuga inimesteni jõuab see maksusoodustus väga vähe. Siia on need andmed kenasti lisatud ja

palju tõhusamalt kui väga väike ja väga väikse mõjuga hilisem maksusoodustus. Austatud minister! Läheme edasi teile esitatud küsimustega. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea minister! Minu küsimus on, kus koha pealt annaks veel kokku hoida.

Ma saan aru, et eelmises valitsuses teist praegu diagonaalis selja taga istuv inimene plaanis neid järgmiseks aastaks suurusjärgus 258 miljonit. Nii et, nagu ma olen korduvalt avalikult öelnud, võtan need ettepanekud

Tegemist on avaldusega istungi pikendamise kohta. Avalduse sisu on, et Eesti Reformierakonna fraktsioon teeb ettepaneku tänast istungit pikendada kuni tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 402 esimese lugemise lõpetamiseni, kuid mitte kauem kui kella 14‑ni. Alustame selle hääletamise ettevalmistamist.Kas

Kas võime minna hääletuse juurde? Aitäh! Tore teid kõiki siin näha. Panen hääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada tänast täiskogu istungit kuni tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu esimese lugemise lõpetamiseni, kuid mitte kauem kui kella 14‑ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Minister rääkis sulatõtt, aga mitte kogu tõtt. Sellepärast teen ma mõned täiendused või ka rõhuasetused.Kõigepealt, eriti peale neid küsimusi, et kuhu see raha läheb, on põhjust üle rõhutada, et seda raha ei ole eelarves. Meil on sügav eelarveauk ja tegemist on sellise asjaga nagu eelarve konsolideerimine, antud juhul kulude vähendamise vormis. Selliseid meetmeid on kahtlemata rohkem vaja ja veel hulk aastaid, kuna eelarve puudujääk on väga ränk.Olles ränk. Olles selle ala peal kaua töötanud, olen ka komisjonis rääkinud, aga rõhutan veel üle, et kui läheb eelarvete konsolideerimiseks, mis on paljude riikide probleem olnud juba üle kümne aasta,

Sellega me siin praegu tegeleme. Kas see 6 miljonit on kallis või odav, võib vaielda, aga tõsiasi on see, et see on üsna raskesti prognoositav. Niipea kui näiteks hoogu

Kui vaadata maksuerandite jaotumist, siis soodustus ikkagi omandatakse kõige jõukamate detsiilide poolt. Neid numbreid seletuskiri vist sisaldab. Ma vaatan, kas ma kirjutasin mõned ka üles. üles. Kahjuks mul paberi peal seda ei ole, aga põhimõtteliselt võib öelda, et lõviosa sellistest soodustustest omandab jõukam viiendik. Nii et ei ole põhjust rääkida, et käib suur juurdepääsu parandamine eluasemetele või omandusele.

Tema osakaal sissetulekutes on üsna marginaalseks muutunud. 48 eurot aastas keskmiselt nendele ülemistele detsiilidele, kes tegelikult neid laene ja selle soodustuse omandavad, ei ole arvestatav.

kulutust ei jaksaks teha, see on ilmselt lapsevanemate panus. Ta ei näita üldse seda efektiivsust, küll aga näitab efektiivsust see, et ülemine detsiil

Ma olen selle märkusega muide nõus. Mul läks kõrvust mööda, et minister oleks neid fakte nimetanud, aga ma tõesti seda kordamist heaks ei kiida. Ma vabandan. See läks mul järelikult kõrvust mööda, aga need on otseselt komisjoni protokollist võetud faktid, mis minu arust nõuaksid ülekordamist või

kehtestati sellele ülempiir, mis eurodes on 6394. Leiti, et see läheb ebaõiglaseks, laseme piiri alla, vähendame seda sotsiaalset ebatõhusust. Valitsus oli muide Laari oma, meenutan. 2002

nagu minister kenasti ütles, selline üleerakondlik konsensus selle meetodiga. Ükski teine valitsus ei ole läinud tagasi pöörama neid soodustuste vähendamisi. 2012. aastal vähendati seda summat veelgi. Eelarves oli ju väga selge masuaegne

suur poliitiline konsensus meie vahel. See kehtestati üldiseks ülempiiriks. Aga juba 2017. aastast, ühe minu äsjase kriitiku käe läbi, kes oli siis rahandusminister – nimi ei tule mul meelde –, tehti soodustus kaheosaliseks ja eluasemesoodustuse määr piirati 300 euroga. Nii et veel kord: mulle meeldib selline ülesaaliline konsensus. Kui me seda arutasime 7. juunil, siis siis ei laekunud ühtegi kriitilist küsimust. Kõik said aru, et argumentatsioon on väga hea. Muide, suurepäraselt esines seal ka eelmine ettekandja, st rahandusminister. Argumentatsioon oli väga hea ja poliitiline konsensus täielik. kurje küsimusi ega rünnanud kedagi. Aitäh! Austatud minister, aitäh! Teile on ka küsimusi, aga kõigepealt, nagu on saanud juba heaks tavaks siin saalis, protseduuriline küsimus. Priit Sibul, palun!

juba uus Ansipi valitsus. Ma ei mäleta, kuidas see oli. Teiseks ma tahtsin küsida, et ettekandja ei rääkinud alguses ainult sellest eelnõust, vaid ta rääkis eelarveaugust. Kuna austatud Riigikogu esimees on varem pidanud ka peaministri ametit, ma tahtsin küsida, kas te teate, mis eelarveaugust täpselt jutt käib. Kui suur see on? Kus see asetseb? Eile oli sellest pikalt juttu ka peaminister Kaja Kallase umbusaldamisel. Teid seal kahjuks ei olnud, kuna te olite välisvisiidil, nii me ei saanudki teada, kas te oleksite usaldanud või umbusaldanud peaministrit. Millisest august jutt käib, millest eile ja täna siin juttu on olnud? Aitäh teile, hea küsija! Meil ei ole sellist protseduurilise küsimuse vormi, et ma saaksin tulla sellesse debatti sisse. Aga kindlasti on väga konkreetne arvamus nendes küsimustes, mis te tõstatasite. Heiki Hepner, palun, protseduuriline küsimus! Jaa, protseduuriline küsimus. Tegelikult Jürgen Ligi ju ütles, et ta ühel hetkel hakkab ikka rääkima sellest ka, mis komisjonis toimus ja mis arutelud olid, ja vastama, kuidas mingid argumendid lauda jõudsid.

Aitäh! Ma arvan, et komisjoni esindaja ikkagi räägib seda, mis komisjonis toimus, aga kõrvalepõikeid, selliseid huvitavaid paralleele lähiajaloost, miks mitte, on ikka huvitav teha. Indrek Saar, palun teie küsimus!

et riik on siiski andnud mingisuguse lubaduse nendele inimestele, millega nad on arvestanud, ehk on tekkinud n‑ö õigustatud ootus, et riik aitab nendel inimestel mingil määral laenu tagasi maksta? Võiks ju ka niipidi öelda. Teine küsimus. Kuigi neid, kes esimestes detsiilides sellest rahalist kasu saavad, on märkimisväärselt vähem, kui seal, kus on kõige jõukamad, on kõige suuremad sissetulekud, on siiski need inimesed olemas ja nende jaoks laenude tagasimaksmise koormus mingil määral suureneb.

Vastus on jah, sellest oli juttu, sellest n‑ö õiguspärasest ootusest. Hinnang on, et seda ei ole rikutud.

Ei, see oli Juhan Partsu valitsus, kes langetas otsuse ja see jõustus, 2005 on jõustumise aasta, aga ka siis oli ju pool aega Juhan Parts ametis.

jaotuse tõttu, kuhu see läheb, see 48 eurokest aastas ehk neli eurot: see läheb ikkagi ülemistele detsiilidele, midagi ei ole parata. Vastus

summa. Ainult Riigikogu liikmetele tundub, et see on väga väike number. 75%‑le Eesti elanikele on see väga suur number. See on suurem number, kui on keskmine pension.Teine

Kui keegi räägib siin KredExist, siis minul on tunne, et need inimesed, kes räägivad, ei tea, kuidas noored inimesed on võtnud pangast laenu.

siis kas plaanitav maamaksutõus ja erakorraline pensionitõus on ka mõttetult väiksed? Seoses sellega, et see on peredele kahjulik seaduseelnõu, palub

Ma palun Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Lauri Läänemetsa. Palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Kindlasti on selle eelnõuga niimoodi, et on teatud ebaõiglust selles selles süsteemi loogikas, tähendab, kehtivast süsteemist rääkides on siin teatavat ebaõiglust, jah. Aga täpselt nii, nagu siin saalis juba varasemalt räägitud on, on see

Mulle meeldis see ja ma pean kiitma Aivar Kokka, kellel oli väga hea tähelepanek. Siin saalis me räägime mõnikord tõesti 25 eurost ja 50 eurost ja siis kuulutab koalitsioon, et see on kõige suurem võit pensionäridele ja kõigile teistele. See oli tõesti väga hea võrdlus. Ja kui me räägime 300 või 600 eurost ühele Eesti perele, siis see pole enam mingisugune raha ja pole neile oluline. Tuleks vaadata ikkagi, kuidas Eesti inimesed elavad ja mis need sissetulekud on. Tõesti, kõik ei ela nii hästi kui meie siin parlamendis.

vajalikus kohas, enda jaoks vajalikus kohas ta seda trummi taob, aga siis, kui me räägime jälle enamusest Eestist, unustatakse see ära, et teha mingisuguseid eelarvetrikke ja ‑nippe. Mulle meenub kohe kunagine õppelaenude kustutamise kaotamine, mis puudutas neid üliõpilasi, kes olid õppelaenu võtnud ja kes lapse said. Riik oli lubanud nende eest hoolitseda. Riik taganes sellest täpselt samamoodi. Väga kurb oli. Ma mäletan seda, ma tollel hetkel olin üliõpilasesindaja ja meie poole pöördus väga palju tudengeid, kes tõesti sattusidki väga raskesse olukorda. Täpselt samasugune analoogia võib siin olla. Kindlasti ei puuduta see kõiki Eesti peresid ega mõju neile kõigile katastroofiliselt kehvasti, aga ma arvan, et kindlasti on väga palju neid, kelle pere toimetulekut see võib puudutada ja võib ka oluliselt puudutada. Kurb on ka see, et tegemist on põhimõtteliselt viimase kodu soetamise meetmega või kodumeetmega, võiks nii öelda, mis nüüd lõpetatakse riigi poolt. Meenutan sotsiaaldemokraatide poolt kunagi kaitstud ja tegelikult meie kaasabil või eestvedamisel ellu viidud üürimajade programmi. Eelmine valitsuskoalitsioon otsustas ka selle lõpetada, kuigi järjest rohkem me kuuleme seda juttu üle Eesti, et turg tõesti ei tööta. Minu arvates isegi tänased ministrid räägivad seda, et turg ei tööta

ikkagi elamisvõimaluste puudust. Muidugi tähendab see sundolukorda paljudele noortele, kes peavad lahkuma sellepärast, et kolmetoalise või neljatoalise korteri

teise päästerõnga Eesti peredelt ka ära. Mis see poliitika on siis? Mis see poliitika või mis see sõnum Eesti inimestele on? Palun kolm minutit lisaaega! Palun! Kolm minutit lisaaega.

Kui tõesti tahaksime, nagu viidatud, et süsteem oleks õiglane, siis oleks aus näiteks süsteem ümber teha, mitte see ära kaotada, ümber teha selliselt, et vähem jõukad pered sellest võidaksid, tegelikult reaalselt, ja siis jõukamatel see privileeg sellest süsteemist kaotada. See oleks õiglane, seda tegelikult valitsuskoalitsioonilt ootaks. Ma arvan, et inimesed ootavad parlamendilt ja valitsuselt seda ka. Või teha teha siin üleminek, kui see süsteem ära lõpetatakse, siis vähemalt mitte nende jaoks, kes on juba omale kohustused võtnud, vaid kõigi nende jaoks, kes võiksid olla järgmised, et nad teaksid, et edaspidi me enam selle hüvitamisega ei tegele. Sellest kõigest on väga kahju. Seetõttu sotsiaaldemokraadid on juba elektrooniliselt edastanud ettepaneku see eelnõu tagasi lükata. Aitäh!

Jah, enam-vähem on ju kõik öeldud, aga eelmisest sõnavõtust inspireerituna: algus oli päris hea, eks ole, tegelikult on halb süsteem ja ebaõiglane, aga

alguses ühte ja pärast teist. Teine asi on muidugi, et vist jäi kõnelejal tähelepanuta asjaolu, et laenuvõtmisel ei saa vaestele, kuidas öelda, soodustust teha, sest nad laenu ei saa.

6, mille sisu ja mõte on see, et kui fraktsioon soovib, siis ta saab teha tagasilükkamise ettepaneku läbirääkimiste käigus. Need ettepanekud on tehtud läbirääkimiste käigus ja neid kahte ettepanekut me peame hakkama Et saada hääletada, tuleb hakata seda ette valmistama.

Head ametikaaslased! Panen hääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni ettepaneku

Tulemusega poolt 20, vastu 42, erapooletuid ei ole ei leidnud ettepanek toetust.Head ametikaaslased! Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku esimene lugemine lõpetada.